Željka (SDP)** Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda. - Izvješće umirovljeničkog fonda za 2008. godinu, Podnositelj: Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije podnio je ovo izvješće na temelju članka 35. Zakona o umirovljeničkom fondu. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Rasprava je provedena u Odboru za rad i socijalno partnerstvo. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog?

Hvala lijepa. Gospođo potpredsjednice, dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Evo, pred vama je po članku 35. Zakona o umirovljeničkom fondu redovito svake godine bi trebalo doći izvješće o poslovanju umirovljeničkog fonda. Dakle, ovo je izvješće o poslovanju umirovljeničkog fonda za 2008. godinu. Umirovljenički fond je nastavio sa svojim aktivnostima odnosno svim aktivnostima koje su zadane već samim osnivanjem umirovljeničkog fonda je stoga sve bilo zadano, ostalo je da se sve to regularno provede kroz normalnu aktivnost fonda. Samo kratko. Dakle, društvo za upravljanje umirovljeničkim fondom je HPB Invest koji je nastavio raditi sa svim aktivnostima koje se prvenstveno tiču profesionalnog upravljanja imovinom za isplatu obeštećenja za umirovljenike sukladno Zakonu o umirovljeničkom fondu i statutu umirovljeničkog fonda koristeći konzervativnu strategiju u ovim vremenima se ne razumije./... i za članove umirovljeničkog a i osnivače umirovljeničkog fonda dakle Republiku Hrvatsku. Isto tako donesene su mnoge druge aktivnosti poput rješavanja pitanja nasljednika članova fonda, poput pitanja članova fonda koji nisu imali nasljednika prvog nasljednog reda, poput pitanja rješavanja tužbi članova fonda protiv Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i sukladno tome revidiranju raspodjele obeštećenja odnosno imovine umirovljeničkog fonda, te također rješavanje prigovora članova fonda za pravo na iznos visine obeštećenja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. No najvažnije aktivnosti koje su provedene su bile one koje se tiču isplate rata obeštećenja. Nasuprot 2006. i 2007. godine koje su bile godine visokih otplata jer su većina članova osnovnog registra i registra korisnika obiteljskih najviših mirovina izabrali brzu isplatu svojih udjela u umirovljeničkom fondu i tada je isplaćeno te dvije godine 5,75 milijardi kuna članovima umirovljeničkog fonda. Tijekom 2008. godine isplaćeno je ukupno milijardu i 74 milijuna kuna obeštećenja članovima osnovnog registra i registra korisnika i obiteljskih najviših mirovina. Isplate su išle u dva navrata, dakle u lipnju 2008. isplaćeno je 127,4 milijuna kuna članovima osnovnog registra korisnika obiteljski najviših mirovina za treću ratu po modelu A, tzv. modelu A isplate obeštećenja koje znači isplatu 50 postotnog iznosa u četiri polugodišnje rate. U prosincu nastavljene su isplate dakle četvrta rata tog modela A za članove registra korisnika obiteljskih i najviših mirovina. Zatim, druga rata po modelu B za članove članove osnovnog registra umirovljeničkog fonda u iznosu od 708,9 milijuna kuna te naravno prva rata po modelu B za korisnike obiteljskih i najviših mirovina u iznosu od 118,6 milijuna kuna. Za sve rate imovina je bila osigurana već uplatama 2006., 2007. godine, dakle unosom od strane Republike Hrvatske u umirovljenički fond i bilo je dovoljno sredstava da se ne mora 2008. intervenirati i unositi nova imovina u fond. Isplate su prošle bez problema, dakle u skladu sa svim aktivnostima i svim pravilima koja su definirana već odavno u ovom fondu. Isto tako 2008. jedna kratka napomena je zabilježena, a samo i mala promjena u članovima Upravnog odbora Umirovljeničkog fonda gdje su zamijenili članove koje je kandidirala Vlada Republike Hrvatske i zamijenjeni su članovi te su članovi postali državni tajnik Hrvoje Dolenec, državni tajnik Zdravko Marić, državni tajnik Jozo Sarač te gospođa Dubravka Dragun na prijedlog iz Sabora. Eto, uglavnom nema nikakvih drugih važnih konstatacija koje trebam reći o izvješću u ovom izvješću jer mislim da je sve urađeno onako kako se i definiralo i ostajemo dakle otvoreni za ostala pitanja i komentare ako ih je potrebno dati. Hvala lijepa na pozornosti. Hvala predstavniku predlagatelja. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne želi. Otvaram raspravu. Imamo dvije prijave za klub. Riječ ima u ime kluba HNS-a zastupnica Danica Hursa. Zahvaljujem, gospođo potpredsjednice. Poštovani podnositelji izvješća, kolegice i kolege. Na samom početku reći ću da će zastupnici kluba Hrvatske narodne stranke prihvatiti ovo izvješće. Pohvaljujemo podnositelja izvješća na zaista iscrpnim i sveobuhvatnim informacijama koje smo izvješćem primili. Podaci govore o velikom i zahtjevnom poslu koji je HPB Invest odradio u 2008. godini i svim godinama prije toga unutar svih zakonski predviđenih rokova. Unatoč brojnih pravnih i tehničkih problema isplaćene su sve rate obeštećenja po otkupu udjela modela A iz Osnovnog registra i Registra korisnika obiteljskih i i najviših mirovina. Isplatile su se dvije rate obeštećenja po otkupu modela B te jedna rata obeštećenja modela B korisnicima obiteljskih i najviših mirovina. Evo u uvodnom izvješću čuli smo i neke numeričke podatke pa ih ja neću ponavljati, ali bih samo nešto možda podvukla. Dakle, strategija ulaganja fonda iznimno je konzervativna i usmjerena na sigurnost i likvidnost. Tako se imovina ulaže u depozite i u domaće državne dužničke vrijednosne papire. Pri tome ulaganja u dionice čine vrlo mali dio portfelja i iznosi svega 0,17% imovine, a jedina dionica u portfelju fonda je dionica HT-a. Vrijednost imovine Umirovljeničkog fonda neprekinuto je rasla zahvaljujući svojoj strukturi. da je već isplaćeno obeštećenje po otkupu udjela članova Umirovljeničkog fonda koji su odabrali isplatu gotovine po modelu A, trenutno je u Registru članova Umirovljeničkog fonda model B, dakle u osnovnom registru te u Registru članova korisnika obiteljskih i najviših mirovina ukupno je upisano 138 tisuća 810 članova. Dopustite nekoliko rečenica o sadašnjem trenutku umirovljenika. Svjedoci smo na koji je način Vlada Republike Hrvatske u 8. mjesecu ove godine pokrila prazninu u proračunu. Mnogi će reći da Vladi u trenutnoj situaciji nije ni ostalo puno manevarskog prostora, pa se bez obzira što se s njom ne slažemo takvu mjeru moglo čak i moralo očekivati. Zabrinjavajuće je, međutim, da je Vlada posegla ponajviše za mjerama koja teret neracionalnosti, rastrošnosti i političke bahatosti prenosi na leđa siromašnih dijelova društva, na radništvo i umirovljenike. Paralelno s tim su odricanja od primjerice kave i sokova u Vladi i ovdje kod nas u Saboru ili u pojedinim ministarstvima kapljica u moru troškova koje je trebalo itekako staviti pod kontrolu i srezati. Sada su dakako oči svih uprte u naredne poteze Vlade. S velikim naravno očekivanjima, ali moram reći i strepnjom također se očekuje proračun za 2010. jer će on pokazati pravi smjer antirecesijskih mjera. Važno je povećati prihodovnu stranu državnih financija, ali sve analize kao što znamo pokazuju da je naš vječni problem rashodovna strana. Podsjetimo se samo da je proračun u 2005. iznosio 90,9 milijardi kuna da bi u 2009. porastao na 128,9 milijardi. Porast je to dakle od 41,8%. U istom razdoblju prosječna je plaća rasla sa 4376 na 5295 kuna ili 21%. Prosječne mirovine rasle su od 1857 na 2167 kuna ili je to 16,6%. Cijene komunalnih usluga rasle su u istom vremenu po mnogo većoj stopi što možemo utvrditi na vlastitim mjesečnim uplatnicama. Kamate na kredite za stan porasle su od prosječnih 4,95 na 6,55% ili je to rast kamata od 32,3%. Kvadrat stana skočio je od prosječnih 9228 na 13379 kuna ili je to 44,9%. Minimalni troškovi četveročlane obitelji popeli su se na 6612 kuna. Pregled hrvatskog proračuna od 2000. pokazuje da je najviše sredstava otišlo u mirovinsko osiguranje, obrazovni sustav i zdravstvo. Za mirovinsko osiguranje taj porast iznosi od 20,2 milijarde u 2000., preko 29,3 milijarde u 2005., na 34,7 milijardi u proračunu u proračunu za 2009. Ako sad analiziramo da su prosječne mirovine za to razdbolje rasle 16,6% opravdano se postavlja pitanje u što su utrošena preostala sredstva. Ako je to posljedica povećanog broja umirovljenika, postavlja se opet opravdano pitanje tko ih je slao u mirovinski status, tko je omogućio da prosjek godina starosti sadašnjih umirovljenika ne doseže ni 60 godina. Odgovor je loša i promašena gospodarska politika koja se tvrdoglavo provodi već dugi niz godina, a cijenu plaćaju radnici i umirovljenici. Spomenula bih još nešto. Jedan od zahtjeva na kojem je posebno inzistirala Matica umirovljenika je da mirovine treba usklađivati u drugom polugodištu ove i u oba polugodišta iduće godine. Doduše, neće zbog zamrzavanja rasta plaća biti situacija ista kao prije. Ali zašto Vlada upravo sada ne bi pokazala svoju dosljednost. Naime, dok je matica godinama tražila da se mirovine usklađuju samo sa rastom plaća, a ne u kombinaciji s rastom potrošačkih cijena sada smo u situaciji da provjerimo vjerodostojnost onih koji su takav prijedlog stalno odbijali. Stopiran je rast plaća, ali će potrošačke cijene ići gore ne samo zbog rasta PDV-a nego i s drugih tržišnih i van tržišnih razloga. Prilika je da se mirovine usklađuju upravo s postojećom formulom za koju se Vlada striktno zalagala, a to znači u ovom slučaju i s rastom potrošačkih cijena. Vlada je u pregovorima doduše odbila da se mirovine usklađuju do kraja 2010. godine ali je prihvatila da bi se samo ako bi potrošačke cijene na godišnjoj razini bile više od 3% moglo ići, oprostite na usklađivanje. Pitanje je međutim kako će to biti protumačeno iduće godine, jer iskustva pokazuju da su nakon svega nekoliko sati pojedini ministri uvjeravali uvjeravali umirovljenike kako nisu rekli ono što su rekli. Inače, za umirovljenike nije prihvatljivo zamrzavanje i usklađivanje mirovina jer bi to naravno značilo daljnje bitno smanjivanje i onako nedostatnih sredstava za dostojan život čovjeka koji je u njih ulagao 20, 30 ili 40 godina rada. Tome u prilog govori podatak da su mirovine u Republici Hrvatskoj svega 40% prosječne neto plaće što je najniže u Europi, gdje je minimalni standard po kojem su mirovine oko 60% plaće. Zbog dosadašnjih usklađivanja mirovina po nametnutoj formuli mirovine su u zadnjih 10 godina zaostale za rastom plaća 10,25%. Taj podatak najbolje govori koliko su umirovljenici već dali svog doprinosa državi i društvu. Znači, svako antirecesijsko uzimanje umirovljenicima trebalo bi se zbrojiti s ovim da bi se dobila realnija slika koliko tereta snose umirovljenici u odnosu na ostale grupacije u društvu. Tome valja pridodati još dva podatka. Prosječna mirovina za oko 51% umirovljenika u Hrvatskoj je manja od 1300 kuna. Stravično zvuči činjenica da 80% umirovljenika prima mirovinu u prosjeku nižu od 1700 kuna. To je ispod granice siromaštva i ispod standarda socijalne sigurnosti koju određuje Konvencija međunarodne organizacije rada što ju je potpisala Republika Hrvatska. I da se sa par rečenica vratim na predmetno izvješće. Možda je potrebno posebno ukazati na dio izvješća prema kojemu za isplatu sljedeće rate obeštećenja po modelu B, a to su korisnici koji su se opredijelili za povrat duga u cijelosti u razdoblju od 8 godina u zadnjem tromjesečju 2009. godine potrebna sredstva koje je osnivač fonda, dakle Vlada Republike Hrvatske, treba unijeti u fond na 31. prosinca 2008. Taj iznos se 99 milijuna Upućujem pitanje Vladi koje naravno zanima sve korisnike mirovina jesu li osigurana sredstva za isplatu rate obeštećenja korisnika mirovina koja dospijeva do kraja ove godine. I na kraju dopustite da pročitam dio elektroničke pošte koju sam jutros primila od jednog umirovljenika iz Šibenika. On kaže, nakon famozne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja '98. korisnike mirovine je trebalo obeštetiti. Ali je to učinjeno na način da su samo neki oštećeni korisnici samo neznatno obeštećeni. Obeštećenje je obavljeno preko Umirovljeničkog fonda. Oštećeni korisnici mirovine su od HPB Investa dobili obavijesti podvlačim obavijesti o obeštećenju. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je i u prvom i u drugom stupnju upravnog postupka odbijao zahtjeve oštećenih korisnika mirovine, da im se upravnim aktom, dakle rješenjem odluči o visini obeštećenja. Takvo stajalište je prihvatio Upravni sud i na žalost Ustavni sud Republike Hrvatske. I sad vas neću zamarati sasvim konkretnim postupkom koji je vođen, nego ću samo još pročitati kraj ovog pisma. Time što su oštećeni korisnici mirovine dobijali samo obavijest o obeštećenju, a ne i rješenje njima su uskraćena elementarna elementarna prava utvrđena Ustavom i Zakonom o mirovinskom osiguranju da svoja prava ostvaruju i u žalbenom postupku i u upravnom sporu. Pisac ovog pisma kaže na kraju, time je i Ustavni sud na svoj način pridonio velikoj obmani i prevari velikog broja oštećenih korisnika mirovine. Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a, zastupnik Boris Kunst.

Prije svega moram reći da će, odnosno da je klub Hrvatske demokratske zajednice podržao ovo izvješće. Inače, kao što ste i sami rekli Zakonom o Umirovljeničkom fondu uređen je način obeštećenja korisnika mirovina prema Zakonu o provođenju odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja '98. godine čime su u cijelosti i čime se u cijelosti izvršava odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske. Radi se o obeštećenju korisnika mirovina koje je nastupilo zbog djelomičnog usklađivanja mirovina za razdoblje od 1. rujna '93. do 31. prosinca '98. godine. ostvarenih prema odredbama Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, a na temelju usklađivanja tih mirovina s kretanjem prosječnih neto plaća svih zaposlenih na teritoriju Republike Hrvatske. Temeljem zakona određen je HPB Invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima i obavljanje poslova upravljanja Umirovljeničkim fondom. HPB Invest je unutar zakonom predviđenih rokova organizirao i omogućio provedbu ovog velikog tehničkog i složenog projekta. HPB Invest je u suradnji s upravnim odborom umirovljeničkog fonda i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje, te uz pomoć i ostalih institucija izvršio isplate svih rata, obeštećenja po otkupu udjela modela A, osnovnog registra i registra korisnika obiteljskih i najviših mirovina, dvije rate obeštećenja po otkupu udjela modela B, te jedna rata obeštećenja modela B korisnicima obiteljskih i najviših mirovina. HPB Invest je uz pomoć Hrvatske poštanske banke obradio sva pristigla rješenja o nasljeđivanju i do 31 prosinca 2008. godine ukupno je obrađeno, provedeno negdje oko 50 tisuća 880 uređenih rješenja o nasljeđivanju. Samo prošle godine je njih bilo 9 Za one članove fonda za koje je utvrđeno da nemaju nasljednike prvog nasljednog reda udjeli su preneseni na Republiku Hrvatsku kao člana fonda. Imovina fonda HPB invest je profesionalnim upravljanjem sredstava članova fonda i u želji da se maksimiziraju prinosi članovima fonda, uz pažnju usmjerena prema riziku investiranja sredstva fonda uložena su na financijska tržišta u Republici Hrvatskoj. Za isplatu slijedeće rate obeštećenja po modelu B osnovnog registra u zadnjem tromjesečju 2009. godine potrebna sredstva koja osnivač fonda Vlada Republike Hrvatske treba unijeti u fond na dan 31. prosinca 2008. godine iznose 99 milijuna Očekuje se da će naredne isplate proteći u predviđenim zakonskim rokovima, i uz znatno manje problema obzirom na činjenicu da je poznata za sada većina podataka o članovima fonda. Hvala lijepa. Za ovu točku dnevnog reda nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.